Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 30., 2., 12., 13., 14., 11., 18., 19., 26., 27., 28., 29., 32., 33., 34. in 1. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 30. točko dnevnega reda − Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.** Želim vas opozoriti, da mora pri ponovnem odločanju skladno z drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike Slovenije za sprejetje navedenega zakona glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali ve. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju v okviru nujnega postopka.** Ker v drugi obravnavi matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

**Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih v okviru rednega postopka.** Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 v okviru rednega postopka.** Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

**Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja v okviru rednega postopka.** Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 20. 9. 2021.

Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SD k 8. členu pod številko 1. Glasujemo.

44. (Za je glasovalo 42.) (Proti 44.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predlagatelj predloga zakona v uvodni obrazložitvi predlagal, da zbor na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega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

Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora, v drugi obravnavi predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

**Nadaljujemo prekinjeno 19. točko dnevnega reda, to je druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru po rednem postopku.** Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 20. 9. 2021. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k 4. členu.

opredeljeno tako, da kdor se je prepiral, vpil, nespodobno vedel na javnem kraju, to še samo po sebi ni pomenilo prekrška. Hkrati se je morda zaradi tega nekdo počutil vznemirjenega, prestrašenega, ogroženega ali nekaj v tem smislu. Sedaj se ta jasna meja briše, kar pomeni, da ne glede na to, ali se kdo bo počutil ali ne bo počutil vznemirjenega, v takem primeru mora ali pa lahko policist odloči o tem popolnoma subjektivno, ali bi ali bi lahko bil nekdo vznemirjen ali ne. Četudi ta človek potem ni vznemirjen, prekršek lahko še vedno stoji, kar je seveda z vso prakso, ki je bila do sedaj uporabljena, tudi z Zakonom o varstvu javnega reda in miru, s komentarjem tega zakona, ki ravno o tem govori, pravzaprav popolnoma v nasprotju. To je veliko breme za policiste, ki bodo ugotavljali, ali bi lahko nekaj povzročilo vznemirjenje ali ne. Hkrati pa tudi prihaja do možnosti zlorab zaradi tega; lahko se odloči tako ali drugače, popolnoma subjektivno.

Sedaj bo pa policist ugotavljal, ali bi lahko nekoga vznemirjalo ali ne. Četudi me ne bo vznemirilo, policist še vedno lahko poda globo, kar se mi zdi v nasprotju s prakso, ki je bila do sedaj, in tudi v nasprotju z vsem tistim, kar so strokovnjaki o tem zakonu tudi napisali.

podprli, ker smo mnenja, da sprememba tega prekrška, ki ga zakon že sedaj pozna, ni potrebna. Temu so pritrdili številni pravni strokovnjaki. Še več, razlog oziroma povod za spremembo tega člena je več kot očitno bil incident na Kredarici. Takšno ad hoc spreminjanje kaznovalne politike samo zato, ker se predsedniku vlade nekaj zazdi, je v pravni državi nesprejemljivo. Kaznovalna politika bi morala temeljiti na številnih načelih, ki tu niso upoštevana. Nenazadnje gre za zelo neposrečen, če sem mila ali pa če sem malce bolj mila, zelo šlampast zapis tega člena. Gre za preširoko dikcijo, ki dopušča preveliko arbitrarnost uradnim osebam, ki bodo presojale, kdaj bi kdo samo lahko bil vznemirjen, kdaj pa ne. Skratka, v naš pravni red se ponovno s tem členom, s to spremembo zakona vnaša prevelika zmeda in nenazadnje tako visoke kazenske sankcije, denarne kazni, kot jih sedaj ta člen predvideva, ne samo da imajo zastraševalni učinek za vse tiste državljane, ki bi si upali spregovoriti in na glas govoriti o svojem nestrinjanju z vladno politiko, te denarne kazni, ki so prevelike, vnašajo tudi nesorazmerje med drugimi kaznovalnimi sankcijami v prekrškovnem pravu in nenazadnje ustvarjajo celo tudi kolizijo med nekaterimi kaznivimi dejanji. Zgodilo se nam bo, če bo ta člen v takšni obliki, kot je predlagan, sprejet, da policist na terenu vsaj po našem mnenju, ko bo soočen z nekim dejanskim stanjem, ne bo mogel v resnici oceniti, ali gre za izpolnjevanje znakov prekrška ali gre morda za izpolnjevanje znakov kaznivega dejanja. In ta njegova presoja bo zgolj in samo temeljila na njegovem osebnem dojemanju. Kot smo poudarjali, nek državljan bo imel srečo, pa bo v službi en dan en policist, ki bo tako odločil, naslednji dan bo pa v službi nek drug policist, ki bo pa odločil drugače. Nesprejemljivo in nedopustno je, da dopuščamo v naši državi takšno kaznovalno politiko, novo in novo represijo pod to vlado. Edina pravilna možnost je, da se ta člen briše in ostane tako, kot zakon že sedaj ureja.

Včeraj se je na razpravi jasno pokazalo, da je amandma koalicije čisti blef, ki blefira, da gre za kaznovanje oziroma za globe slehernika. Ni res, gre za zakon, ki politični razred dviga nad ostale, kajti koga pa navsezadnje običajno spremlja policija. Ko stopim iz Državnega zbora, so tukaj policaji, ki bodo mene ščitili, ne bodo ščitili slehernika. Prepustiti državo takšnim arbitrarnim ukrepom, kjer se bo policij igral psihologa in odločal, kako si se ti počutil ob napadu nate, je nekaj nevzdržnega in gre za resnično brezsramen, nesramen napad na svobodo svobodo besede, zajamčeno v ustavi, napad na vsakogar, ki bi si sploh še drznil kritizirati to oblast. Absolutno bomo amandma

Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil spreje, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine? Ja, kdo? Se

sprememba tolarjev v evre, ki se vleče že od leta 2007 in ima dolgo brado. Zakon sam po sebi ne bi bil škodljiv, če ne bi bil 1. septembra vložen najprej tisti prvi ki je razburil javnost, in potem na podlagi tega razburjenja vložen drugi amandma, ki pa popolnoma zabriše to sled, o kateri sem prej govoril in se ne želim ponavljati. Jaz sam in tudi moja poslanska skupina ravno zaradi tega, ker zakonodaja, ki se spreminja ali ki nastaja nova, mora biti vedno jasna, nedvoumna in kot taka potem lahko tudi zaživi v praksi. Vse to, kar se bo sedaj dogajalo, ne bo policist mene spraševal, kako sem se jaz počutil, ne bo me spraševal, on bo samo ocenil situacijo, ki bi lahko privedla do tega, da je lahko nekdo vznemirjen ali da to ne škoduje njegovemu ugledu. Včeraj sem pojasnil nekaj primerov, zakaj

ne. Če bo nekdo meni na nek način grozil, pa ne bo šlo za kaznivo dejanje, da gre v tej situaciji za to, da mi grozi, sam pa nisem zaradi tega vznemirjen, bo pravzaprav policist ocenil, da pa bi lahko bil vznemirjen, čeprav jaz nisem. In to je nedopustno, in to je pravzaprav skregano z vsemi pravili v pravu. Ogroževalni delikti ali pa delikti, ki se nanašajo na čast in dobro ime, vedno izhajajo iz tega, kako se je oškodovanec v tistem trenutku počutil, ali je bil ogrožen, prestrašen, vznemirjen. In če ta element odvzamemo, potem lahko o tem odloča kdorkoli, ne glede na to, da me kdo vpraša, ali sem se jaz res bal, ali sem jaz res bil vznemirjen.

čisto vse globe, za čisto vse prekrške. To je prvo. Preden preidem na tisto najbolj razvpito, naj povem, da je v tem predlogu kup drugih spornosti. med višanjem glob je tudi višanje glob za brezdomce, ki bodo kaznovani, ker nimajo doma. S tem jih bomo postavili v še bolj ranljiv položaj. S predlogom zakona se širijo tudi pooblastila redarjem. Poleg tega se v tem predlogu zakona uzakonja možnost izrekanja višjih glob od predpisanih v hitrem postopku. Trenutno je to možno le v primeru dveh prekrškov, s spremembo bo to možno vedno. Zakonodaja bi morala dosledno represivne organe omejevati s sklopom varovalk, pravil, prepovedi in smernic za ravnanje. V tem primeru pa koalicija počne ravno nasprotno. Policiji in redarjem torej širi pooblastila na način, ki dopušča individualno presojo represivnega organa. Govorim seveda o poskusu uzakonitve novodobnega 133. člena oziroma verbalnega delikta, člena, ki predvideva globo za vsakogar, ki bi si predrznil kritizirati oblast. Jasno, da bi vas kritizirale svinje in lenuhi, pač ne gre, in to bo treba kaznovati s tisoč evri. In če še to ne bo zaleglo, je slišati, da že pripravljate spremembo zakonika, ki bo morebitne verbalne prekrškarje, povratnike, poslala direkt v arest. Ta vaš predlog je brezsramen in brutalen napad ne demokracijo, na ustavno pravico do izrekanja, v katero seveda sodi tudi kritika oblasti. Še več, v katero sodi tudi ostra kritika oblasti. Amandma koalicije, ki naj bi sedaj enak prekršek določal za vse, ne le za tiste, ki si drznejo preveč, torej kritizirati oblast, je pa seveda navaden larifari in nesramno norčevanje iz ljudi. Čisti blef. Kot sem povedala, nas, politični razred, ščitijo policaji, ne navadnega slehernika, tako da nehajte blefirati. To je škandal, to je sramota

Hvala za besedo, predsednik. Pred nekaj trenutki smo bili priče žalostnemu dejanju v Državnem zboru. zboru. Koalicija zanikovalcev pravice do javno izrečene kritike oblasti se je namenila uzakoniti verbalni delikt. verbalni delikt. Torej namenila se je drastično kaznovati ljudi zaradi izgovorjenih – pazite! – napačnih besed. In to nas mora skrbeti. Zato ni čudno, če se kar sama ponuja primerjava z zloglasnim 133. členom iz prejšnjega režima in sedanjim 7. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim hoče ta vlada preprosto zastrašiti in utišati kritike oblasti. Oblast ne prenese kritike in bo storila vse, da jo zatre. Dejstvo na podlagi tega, kar koalicija s podporniki danes sprejema, je, da se ta oblast lastnega ljudstva preprosto boji in da je ta ukrep preprosto represiven ukrep. Gre za brutalno omejevanje svobode pod krinko preganjanja pouličnega nasilja. Oblast trdi, da ji je mar za slehernika v tej državi. Ampak seveda ta zakon, tak, kot je, nikakor ne pomeni skrbi za slehernika. 99,9 % vseh primerov, ki bi morali biti sankcionirani po dikciji tega zakona, seveda nikoli ne bo sankcioniranih. Zakaj ne? Ker tam pač ne bodo navzoče uradne osebe. Kje pa bodo navzoče uradne osebe? Ja, povsod tam, kjer se predvideva, da bi se lahko ljudje združevali in kritizirali oblast. In kako bo ravnal policist

Zelo različni kriteriji so, kaj pomeni in koga lahko vznemiri takšen vzklik. To bo v bistvu pravzaprav še podlaga za dodatno šikaniranje in ustrahovanje samih policistov, ki jim bo vodstvo prek oblasti sporočalo, kaj je tisto, kar vznemirja ali razburja to oblast, preprosto, kaj je tisto za 500 evrov in kaj je tisto za jurja.

Hvala lepa. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo že v našem stališču posebej poudarili, da vemo, da zakon vsebuje tudi nekatere dobre stvari. Žal pa je to, kar se je s tem zakonom dogajalo od začetka septembra letos, nekaj, kar je nedopustno. V preteklosti se je že pokazalo, da pisati zakone na podlagi enega samega primera v praksi je najbolj zgrešeno, kar se lahko politiki zgodi. In točno to se dogaja tudi tukaj. Z represijo priti do tega, da se bo v tej državi vzpostavila neka kultura dialoga, je absolutno še bolj zgrešeno. Odgovornost za to, da bi se to zgodilo, dejansko nosimo mi vsi, ki tukaj sedimo, vsi, ki so tam zunaj. Vsak od nas mora k tej kulturi dialoga in k nekemu demokratičnemu dialogu prispevati po svojih najboljših močeh. Da pa se v tem trenutku, ko se zopet soočamo z nekim valom epidemije, namesto da bi se ukvarjali s tem, namesto da bi se ukvarjali s tem, kako bomo dvignili precepljenost, kako bomo na pozitiven način komunicirali in osvestili ljudi, da bi se šli cepit, da bi se držali ukrepov in tako naprej, pa zdaj v tem trenutku zapravljamo čas z nekimi absurdnimi razpravami, z nekimi ceniki za žalitve teh in onih. S takim načinom ravnanja se zagotovo ne bomo rešili iz tega stanja. Sicer pa, vlada in vladajoči, polna usta in polni tviti so vas polariziranja, zasmehovanja, zmerjanja, poniževanja in kar je še tega, in v resnici ste ravno vi tisti, ki se požvižgate na kulturni ali demokratični dialog. Seveda bomo zato glasovali proti.

te tematike lotila popolnoma napačno. Najprej bi ona morala biti zgled in prenehati s tvitanjem, žaljenjem, zmerjanjem, izmišljanjem novih skovank. S tem zakonom ne bi bilo nič narobe, če bi ostal zgolj pri konverziji tolarskih kazni v evrske. Ampak sprememba, ki jo vlada vnaša z nepotrebnim in nesmiselnim in po našem mnenju celo z z ustavo neskladnim členom, je popolnoma nepotrebna. Omogoča celo subjektivno kaznovanje posameznikov ob prisotnosti uradnih oseb. Če vemo, da

kaj z obstoječim zakonom ni bilo v stanju sankcionirati, je to samo še dokaz več, da vlada želi ljudi utišati, in to na najbolj nizkoten način, torej z ustrahovanjem. V SAB bomo temu seveda ostro nasprotovali. Hvala lepa. Ker je še nekaj interesa za obrazložitev glasu v lastnem imenu, bom sprožil prijavo. Prosim, da se prijavite vsi, ki želite obrazložiti glas v lastnem imenu.

Naj še enkrat jasno in glasno povem, da v LMŠ tega ne bomo podprli, niti sama ne bom podprla tega predloga zakona, ker si namreč ne želimo Slovenije takšne, kot jo v tem trenutku uvaja ta vlada, ki jo vodi koalicija SDS, SMC in NSi s podporo SNS, Desusa in tudi manjšincev. Ne želimo si Slovenije, kot jo uvajate. Prvič, utišanje vseh kritikov, obračunavanje z njimi. Drugič, utišanje objektivnih medijev in tudi novinarjev. Tretjič, utišanje civilne družbe in nevladnih organizacij. Četrtič, zmerjanje novinarjev s prestitutkami. Petič, zmerjanje ljudi s svinjami. Šestič, to današnje, kaznovanje ljudi z globami od 500 do tisoč evrov samo zato, če bodo kritizirali to vlado ali te ministre ali, bog ne daj, predsednika vlade. Ne, hvala za takšno družbo, družbo represije! Želimo si svobode in ustavnih zakonov, ne pa odlokov, ki jih sredi noči na dopisnih sejah čez vikende, mimo stroke sprejema 18 ljudi in terorizira celo državo. Paradoks pravzaprav je, da 18 ljudi v tej državi terorizira 2 milijona ljudi s svojimi odloki, ki jih sprejema sredi noči, čez vikende na dopisnih sejah. V LMŠ in sama osebno temu odločno nasprotujemo, zato bom glasovala proti.

utišanje zloglasnih oseb. To je bila ena njihovih glavnih nalog. 100 let kasneje se ponavlja zgodovina. Danes glasujemo o obnovi represijskega zakona, ki je cvetel v času fašizma. Policaji, oni bodo arbitrarno lahko odločali o usodi posameznika, usodi, ki bo kaznovala praktično z eno, verjetno z dvema, tudi celo tremi penzijami, če to prestavimo v cifre, in to samo zaradi tega, ker morda izraža neko nestrinjanje s sistemom. S kakšnim sistemom? Z današnjim, jaz ga imenujem poglavarjem, ker drugega ni, in njegovim šerifom. To je zelo žalostno, škodljivo, škandalozno, nemoralno in zgrešeno. In to vedite, da je res. predlagam prisotnim, ki so še nekako v dvomu, predvsem pa apeliram na manjšinske poslance, da se vsaj vzdržijo glasovanja. Mi ostro nasprotujemo temu zakonu in bom seveda glasoval proti. Hvala.

Jelko Kacin je star 65, Janez Janša je pred kratkim praznoval 63. rojstni dan, jaz sem star 52, naš kolega Han je tam malo mlajši.

imamo nekje tisto priponko 133 prečrtano. Zdaj nam, ne le, da se zgodovina heglovsko ali marksistično ponavlja kot farsa, nam se zgodovina ponavlja kot neodgovorna, nevarna – pa bom enkrat za spremembo jaz hojsovski – svinjarija. Jaz take svinjarije seveda ne bom podprl. In niso mevže pripadnice in pripadniki policije, mevže in reve sedijo na Gregorčičevi. Mevže in reve ste tisti, ki boste to podprli. Jaz bom glasoval proti. Hvala. Hvala lepa. Iluzorno je za pričakovati, da bo na cesti nek policist, ko bo videl par, ki se malce glasno pogovarja ali pa celo prepira, kaznoval ta par z globo tisoč evrov kazni. Ni pa toliko iluzorno oziroma neverjetno za pričakovati, da bo ta isti policist nekoga, ki bo bolj glasno govoril in kritiziral politiko te vlade, pa vendarle oglobil s tisoč evri denarne kazni. Ta nova višja denarna kazen, ki jo danes uzakonjate, v resnici ne pomeni nič drugega kot zaščito, ščitenje vladnih veljakov z namenom utišati vse vse tiste, ki bi si morebiti pa celo dovolili glasno spregovoriti in povedati, kaj je v vaši politiki narobe. Tukaj ne gre za nič drugega kot za uvajanje verbalnega delikta v naši družbi in takšni represiji bom odločno rekla ne tudi s tem, da danes nasprotujem sprejetju tega zakona.

je zgolj eno tako logično nasledje vsega, kar smo gledali v zadnjem letu in pol, slabih dveh letih, torej država dveh razredov, pravila za politično elito na eni strani, ki so takšna, in pravila za vse ostale, ki so drugačna, in se plačujejo V času epidemije se je to najbolj jasno in plastično pokazalo. Spomnite se primera sprehajalcev ob Kolpi, ki niso dobili nobenih sankcij za svoje početje brez mask, pa na drugi strani družinica, ki je za 800 evrov jedla rogljiček. Tudi pravljice o tem, da imamo na mizi rešitve, kot smo slišali včeraj v razpravi, ki da odpravljajo huliganstvo, ulično nasilje, nasilje sploh, so, iskreno, smešne. smešne. Imamo pisce zakona, ki so bili v zadnjih letih polni ust raznih prestitutk, čefurjev, trenerkarjev, pedrov, lesb, prasic, levuharjev, politkolesarjev in tako naprej. ti isti pisci zdaj pridigajo o spoštljivem in nenasilnem dialogu. To je samo smešno. Vse našteto v bistvu so razlogi, zakaj ljudje to vlado dejansko sovražijo in dobesedno pljuvajo. V bistvu vse, kar vlada dela s tem predlogom, je, da to vrzel med ljudmi in politično elito samo poglablja, še več, uzakonja ta glavni razlog, zakaj ljudje to vlado v bistvu sovražijo. Zakon je slab, zasluži si vsaj ustavno presojo, zasluži si vsaj

Leta 1986 je bil v Krškem kongres ZSMS. Spomnim se Janeza Janšo na tem kongresu, kako je kričal znane parole, znane parole, edino, kar mu takrat ni šlo, mu ni šlo civilno služenje vojnega roka, ker je prisegel na vse drugo, samo to ne. Je pa veliko govoril o 133. členu. In od leta 1986 pa vse do leta 2019 tega ni pozabil, ker je celo naročil na plakate, jumbote SDS, da naj lepijo 133. člen kot neke vrste parolo, kako oblast ugaša, bom rekel, svobodno besedo. Potem postane pa predsednik vlade. In glej ga zlomka! Ta isti bivši ZSMS-jevec, ki je kričal na ves glas, dovoli svojemu Hojsu, da malo pohojsa še ta zakon. In dragi kolegi in kolegice, predvsem na oni strani, lahko se sprenevedate, lahko gledate v zrak, lahko zamahnete z roko, ampak želim vam, da ko se vam enkrat konča ta zgodba in če bo to obveljalo, da vas to doleti, kar danes uzakonjate. Ker prakse in priložnosti, kako to izražate,

Vsak diktator slej ali prej uvede verbalni delikt. Očitno ga Janez Janša namerava uvesti danes. Nehajmo se pa slepiti, vsem je popolnoma jasno, kaj je povod za sprejetje tega zakona.

Skrajni čas je, da se s temi praksami neha. Glasoval bom proti tovrstnemu zakonu, bomo pa v demokratični opoziciji uporabili vsa pravna sredstva, da taka zadeva ne stopi v veljavo. Hvala lepa. Spoštovane kolegice, kolegi, prosim da se malo umirite. Kot ste lahko opazili, smo opremljeni z novim zvočnim sistemom in se vse skupaj bolje sliši, ampak vseeno bi vas prosil, da ste toliko spoštljivi do sogovornikov oziroma govornikov, da ste takrat tiho, ko se govori oziroma obrazlaga glas. Zanima me, koliko je še interesa.

Živimo v državi, ki je imela najdaljšo policijsko uro daleč naokrog. Živimo v državi, ki danes kani uzakoniti verbalni delikt. te države, spreminjanje te države v policijsko državo? Kaj drugega je to, kot da se politična elita zaklepa v slonokoščeni stolp, dviga nad ljudstvo in jasno kaže: če boste rekli karkoli kritičnega o nas, boste oglobljeni s 500 do tisoč evri? Zakaj vem, da je tako? Včeraj v razpravi se je to lepo izkazalo. Recimo poslanec Polnar je jasno povedal, zakaj bo podprl ta zakon. Ker ga je nekdo na Trgu republike opsoval s tem, da je izdajalec. Potem so poslanke in poslanci na desni vili roke in opisovali svoje boleče izkušnje, kako so jim ljudje na cesti rekli to in ono. Včeraj se je popolnoma jasno pokazalo, kakšna je intenca. Takšna, kot je bila, še preden ste vložili svoj amandma, s katerim ste poskušali zamaskirati stvar. Zavržno in žalostno. Norčujete se iz ljudi. Disciplinirali bi ljudi na nevzdržne načine, sankcionirali bi ljudi na nevzdržne načine. To je resnično huda oblika represije, to je

ki je po moje že prepolna, kako se deli narod na dva dela v tej državi. Če mislite v vladi, da boste s tem zakonom rešili probleme, ki so se nakopičili, rešili epidemijo, ste se za moje pojme zelo zmotili. Imate to srečo v tem državnem zboru, da imate nekritičen del ene opozicije, nekaterih posameznikov, ki samo čakajo na to, da mine ta mandat in da se bodo umaknili iz javnega življenja. Ampak to je pač njihova stvar. Zdaj bom pa povedal eno iz prakse. Socialni demokrati, za razliko od nekaterih drugih, hvala bogu, še upamo hoditi po Sloveniji. Tudi danes smo bili med ljudmi v Trbovljah. In nismo samo med našimi ljudmi. Prišel je do mene en gospod, ki evidentno ni bil naš volivec in evidentno ni nas hvalil. Še več, me je žalil, je žalil mojo predsednico, je žalil naša dejanja. In ko bo ta zakon sprejet, če bi bil jaz tako nekritičen, bi ga lahko celo ovadil in bi on moral plačati tisoč evrov kazni. Ker pa sem jaz politik in znam in vem, da so ljudje razočarani, lahko proti takem gospodu grem samo s toplo besedo in s kontraargumenti. In veste, kaj je bilo na koncu? Na koncu sva se oba strinjala, da ni imel vseh informacij in da mogoče imam tudi jaz kaj prav. In na tak način, gospe in gospodje, se rešujejo zadeve – z dobro besedo, s poslušanjem, ne pa z agresijo. Zato bom jaz glasoval proti.

Varnost je temeljna potreba človeka. Doživeli smo fizične napade, grožnje, anonimke na ulici in pa tudi tukaj. Označeni smo bili s fašisti, golaznijo in hojsanje – novim glagolom, ki zasmehuje karkoli. Doživeli smo napad na parlament prejšnjo sredo. To je bil napad na demokracijo. Vse se začne verbalno, z grožnjami, konča se pa z nasiljem. Z žalostjo ugotavljam, da so bili ranjeni policisti pred stavbo parlamenta, in to je zelo žalostno. Tisti, ki podpirate nasilje, boste glasovali proti takemu zakonu. Tisti, ki menimo, da lahko živimo v soglasju in sodelovanju, bomo ta zakon podprli. Hvala. **PREDSEDNIK

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

zakonov o konvenciji ne bomo podprli. Zakaj? Zato ker Vlada v letu in pol ni sposobna speljati postopka in imenovati delegiranih tožilcev. Vsi ti zakoni, ves ta papir

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Navzočih

nihče. (Za je glasovalo 69.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zbor uradno prečiščeno besedilo navedenega zakona potrdil. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke je 3. oziroma 7. septembra 2021 Državnemu zboru predlagala, da na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme sklepa o pripravi uradnih prečiščenih besedil Zakona o kazenskem postopku in Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Prehajamo na odločanje o posameznih predlogih sklepov. Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke predlaga zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o kazenskem postopk. Glasujemo. Navzočih

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke predlaga zboru, da na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme naslednji sklep: Zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo **Predloga za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.** Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga je Državnemu zboru predložila vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga za imenovanje dajem besedo predstavnici Vlade mag. Maji Hostnik Kališek, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog za imenovanje člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga holdinga temelji na izvedenem postopku na podlagi 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu. Zaradi odstopa člana nadzornega sveta SDH Igorja Kržana je minister za finance 24. maja sprejel sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta SDH. Strokovna komisija je objavila odprti javni poziv, na podlagi katerega pa ni mogla predložiti zadostnega števila ustreznih kandidatov, saj je prispela prijava le enega kandidata. Minister za finance je skladno s četrtim odstavkom 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu vladi predlagal kandidata, ki se je edini prijavil na odprti javni poziv. Iz življenjepisa gospoda Leona Cizlja je razvidno, da ima ustrezno izobrazbo, saj je diplomirani inženir strojništva z magisterijem jedrske tehnike ter doktor fizikalnih znanosti. Bil je raziskovalni asistent na Inštitutu Jožef Stefan, podoktorski raziskovalec v Nemčiji ter izredni profesor na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je trenutno redni profesor in vodja odseka za reaktorsko tehniko na Inštitutu Jožef Stefan. Bil je predsednik upravnega odbora Agencije za radioaktivne odpadke ter podpredsednik nadzornih svetov družb Gen energija in Eles. Ima tudi bogate izkušnje iz vodenja v mednarodnem okolju, saj je bil predsednik upravnega odbora Evropske mreže za jedrsko izobraževanje, predsednik Evropskega združenja za atomsko energijo, član upravnega odbora Evropske platforme za trajnostno jedrsko energijo ter predsednik sekcije za jedrsko inženirstvo pri ameriški zvezi strojnih inženirjev. Je tudi član domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih združenj, tako da ga odlikujejo osebna integriteta in poslovna etičnost. Vse njegove navedene izkušnje s področij znanosti in gospodarstva ter povezovanj znanosti in industrije pa potrjujeta njegova poslovna uspešnost in ugled. Gospod Leon Cizelj izpolnjuje tudi ostale pogoje iz 39 člena Zakona o SDH. Ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po tem ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih. Ni član organa vodenja ali nadzora v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Ni fizična oseba, ki ima ali je v zadnjih šestih mesecih imela funkcijo v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana. Poleg tega je s predlogom imenovanja gospoda Leona Cizlja zagotovljena skladnost s tretjim odstavkom 39. člena Zakona o SDH, saj ustrezno dopolnjuje strokovno znanje in kompetence trenutnih članov nadzornega sveta SDH, kar je razvidno iz njegovega življenjepisa s dokazili in obrazci iz odprtega javnega poziva ter lastno pisno utemeljitvijo kandidature. Vlada je predlog Ministrstva za finance potrdila in Državnemu zboru predlaga, da se gospod Leon Cizelj imenuje v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga za mandatno obdobje petih let. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Sledi predstavitev stališča Poslanske skupine LMŠ. Besedo ima Igor Peček. Ne. Končali smo s predstavitvami. Prijavljenih k razpravi ni. Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu ter 112. in 201. člena Poslovnika Državnega zbora se Državni zbor seznani z naslednjim sklepom: Državni zbor ugotavlja, da je Igor Kržan 5. 1. 2021 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., zato mu je prenehal mandat člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. Ugotavljam, da se je Državni zbor s sklepom seznanil. Prehajamo še na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., za dobo pet let imenuje dr. Leon Cizelj. Glasujemo.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloge za izvolitev Tine Lesar, Ane Bučar Brglez in Eve Bizjak v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Predloge je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Tina Lesar Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Ana Bučar Brglez. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Neva Bizjak. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na obravnavo **Predlogov za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kamniku in Okrajnem****sodišču v Grosupljem**. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Irme Ulčar v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kamniku in predlog za izvolitev Tanje Cesar v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Grosupljem. Predloga je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kamniku izvoli Irma Ulčar. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Tanja Kordež Bromše.

Prehajamo na obravnavo **Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju.** Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Tanje Kordež Bromše v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Tanja Kordež Bromše. Glasujemo.

glasovalo 75.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo **Zahteve Okrajnega sodišča v Kranju, Kazenski oddelek, za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper sodnika Igorja Fortuna.** Zahtevo je v obravnavo zboru predložilo Okrajno sodišče v Kranju, Kazenski oddelek. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prehajamo na odločanje. Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Državni zbor na podlagi drugega odstavka 134. člena Ustave Republike Slovenije ter 212. in 214. člena Poslovnika Državnega zbora v zvezi z zahtevo Okrajnega sodišča v Kranju, Kranju, IK25218/2015-46, z dne 27. 5. 2021 za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper sodnika Igorja Fortuna zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja po prvem odstavku 288. člena Kazenskega zakonika in kaznivo dejanje kršitve človekovega dostojanstva, zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 266. členu KZ-1, ob upoštevanju mnenja Sodnega sveta številka SU251/2021-3, z dne 17. 6. 2021, ne prizna imunitete sodniku Igorju Fortunu in dovoli vodenje kazenskega postopka. Na podlagi prvega odstavka 207. člena Poslovnika Državnega zbora Državni zbor o predlogu sklepa odloči brez razprave in obrazložitve glasu. Glasujemo, da se ne prizna imuniteta.

**Prehajamo na prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev.** Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika vlade, ministrice in ministrov z dne 21. 9. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika vlade Janeza Janše na poslanko vprašanje Roberta Pavšiča v zvezi s sumi o netransparentnih in potencialno koruptivnih stikih z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim uporabnikom. Glasujemo.

41. (Za je glasovalo 38.) (Proti 41.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika vlade Janeza Janše na poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi s korupcijo v zdravstvu in povezavami politike z dobavitelji.

43. (Za je glasovalo 32.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Lidije Divjak zvezi z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture javnim osnovnim šolam in vrtcem. Glasujemo.

v zvezi s podelitvijo statusa delovanja društva v javnem interesu na področju kulture. Glasujemo. Navzočih 44. (Za je glasovalo 37.) (Proti 44.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi s pospešeno rastjo cen hrane in osnovnih živil.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Maše Kociper v zvezi z izpolnjevanjem pogoja PCT. Glasujemo. Navzočih

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z delom policije v Ormožu. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s krčenjem obravnav tako imenovanih necovidnih pacientov. Glasujemo.

43. (Za je glasovalo 36.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi z nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost. Glasujemo.

43. (Za je glasovalo 26.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Rudija Medveda v zvezi z odločitvijo o prenehanju veljavnosti odloka o načrtu za kakovost zraka.

glasovalo 34.) (Proti 42.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi s testiranjem uporabnikov storitve osebne asistence. Glasujemo.

in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z ukinitvijo dodatka za pomoč in postrežbo za slepe in slabovidne v Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Glasujemo.

(Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s predlogi sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Glasujemo. je glasovalo 37.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z razpisom Ministrstva za kulturo za serijo po romanu Draga Jančarja To noč sem jo videl Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi z izgradnjo akumulacije Suhorica.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na poslansko vprašanje Janje Sluga v zvezi z okrnitvijo delovanja notarske pisarne v Žalcu. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z določili o pogoju PCT za prejemnike pomoči pri humanitarnih organizacijah in uporabnike nujnih socialnih storitev Glasujemo.

43. (Za je glasovalo 33.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s področjem ekološkega kmetijstva v Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023–2027 ter njegovo vlogo pri blaženju in preprečevanju podnebnih sprememb. Glasujemo.

43. (Za je glasovalo 33.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi s tretjim odmerkom cepiva.

43. (Za je glasovalo 32.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z izdatki državnega proračuna. Glasujemo.

43. (Za je glasovalo 34.) (Proti 43.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 25. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. Hvala